Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Відповідно до статті 83 Конституції України частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України сьогодні на вимогу 150 150 народних депутатів України ми проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Готові реєструватись? Прошу реєструватись. Нагадую: реєстрація відбувається... ну, ви знаєте. в залі зареєстровано 343 народних депутати України. позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

З процедури – Лубінець. Почекайте. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги, від авторського колективу я прошу поставити на голосування мою пропозицію відправити на повторний розгляд в комітет даний законопроект 3133. Дякую. Шановні колеги, від... Шановні колеги, хвилинку тиші. Шановні колеги! Надійшла пропозиція від авторів цей законопроект реєстраційний номер 3133, він єдиний, який винесений на позачергове засідання Верховної Ради України, відправити на повторне друге читання… Вибачте. На повторне перше читання. Ми тоді зараз в нього заходимо і голосуємо лише питання направлення на повторне перше читання. Правильно? Немає заперечень? Ставлю Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах (реєстраційний номер 3133). Прошу підтримати та проголосувати. За-284 Рішення прийнято. Шановні колеги, позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Саме коротке засідання в нашій історії. Дякую.